Nastavljamo sa radom sjednice. Dakle idemo na točku dnevnog reda - Prijedlog liste kandidata za izbor Prijedlog liste kandidata za izbor suca Ustavnog suda Republike Hrvatske Prijedlog akta sukladno članku 125. Ustava Republike Hrvatske i članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora dostavio je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Molim predsjednika Odbora, gospodina Dražena Bošnjakovića da uzme riječ. gospodinu Vukoviću 1. ožujka je još istekao mandat suca Ustavnog suda jer je čovjek ispunio uvjete za mirovinu. Mi smo pokrenuli još prošle godine postupak za izbor novog suca Ustavnog suda, međutim kao što svi znate na 24. sjednici Hrvatskoga sabora, Saboru smo dostavili listu od dva kandidata. U toj priči bili su prof. gospodin Davor Krapac i gospodin Boris Koketi. Također kao što znate, niti jedan od ova dva kandidata nije dobio potrebnu većinu, većina je znači većina od ukupnog broja glasova ovog Sabora. Nakon toga pokrenuli smo novi postupak gdje su se javila tri kandidata, javio se ponovo gospodin Krapac, javio se ponovno na natječaj gospodin Labaš i dobili smo trećeg kandidata odvjetnika iz Vinkovaca, gospodina Mara Babića. Proveli smo kompletan postupak sukladno zakonu, znači sve je bilo vrlo javno, transparentno, obavili smo javni razgovor sa kandidatima i nakon toga utvrdili smo listu od dva kandidata. To su prof. Krapac i odvjetnik Marko Babić. Međutim ovdje što moram reći, u međuvremenu dogodila se jedna izmjena. Gospodin Marko Babić je odustao od svoje kandidature tako da ćemo imati samo jednoga kandidata što je opet sukladno zakonu, jer je zakon rekao da mi predlažemo listu sa u pravilu više kandidata. Evo ovdje to pravilo nećemo moći ostvariti, ali i dalje se sukladno zakonu, dakle imamo jednog jedinog kandidata o prof. Krapcu neću trošiti riječi. Mi smo na odboru analizirali i utvrdili da se radi doista o jednom stručnjaku, znanstveniku koji je poznat ne samo u okvirima Republike Hrvatske nego i šire u okviru svog rada. Ono što moram reći, predlažem znači da obzirom da suci moraju stupiti na dužnost na dan isteka mandata suca umjesto kojega oni dolaze, a to je bio 1. ožujak, to naravno više ne možemo ispoštivati nego da taj dan stupanja na dužnost bude u roku koji odredi Sabor, a mi predlažemo da to bude nakon polaganja prisege pred Predsjednikom Republike Hrvatske. Kolegice i kolege znate i sami da nas očekuje postupak izbora 8 sudaca Ustavnog suda, ali to je ono što će biti pred nama. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Za riječ se javio uvaženi zastupnik Slaven Letica. **Letica, Slaven (Nezavisni)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, mislim da je vrlo važno da se ne ponovi situacija od zadnjega puta kada su kolege prije svega iz HNS-a i SDP-a javno podržavali kolegu Krapca, a onda nisu došli na glasovanje. Pred nama je izbor 9 sudaca Ustavnoga suda. Ustavni sud u razdoblju koje je pred nama, ima izuzetno važne zadaće pred sobom i zbog toga ja osobno sam se javio za riječ da bi podržao kolegu Krapca. Naime koliko god je važno da u Ustavnom sudu imamo ljude koji imaju građanski integritet, koji su čestiti ljudi, važno je da imamo i ljude koji su fundirani u znanju. Profesor Krapac to nesumnjivo jeste, jer smo i ovih dana svjedoci da jedan od bivših predsjednika Ustavnog suda diletantski nastupa u javnosti u odnosu na biračka prava hrvatske dijaspore. Radi se o Jadranku Crniću koji u javnosti doduše više ne nastupa kao bivši predsjednik Ustavnoga suda, ali svakako javnost ga kao takvoga doživljava. Prema tome, čovjek koji očito već godinama ništa na tom području nije pročitao, stvara zabunu u javnosti jer su svi trendovi danas u svijetu da dijaspora ima građanska prava pa i biračko pravo dakako i pravo sudjelovanja u glasovanju na referendumu. Dakle ja osobno bi želio da ovaj Visoki dom da podršku profesoru Krapcu koji je jedan od najviđenijih pravnika u Hrvatskoj, bivši dekan Pravnog fakulteta, član našeg Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav i da se ne ponavljaju situacije kojih smo praktički svakomjesečno svjesni. Prošle godine je donesena, zapravo početkom godine, jedna skandalozna odluka na Ustavnome sudu, gdje je odobreno je skupštinama dioničkih društava koje imaju više od 95% sudioništva u kapitalu da izvlaste male dioničare, to je praktički prošlo bez ikakve pažnje i u ovom Visokom domu i u Hrvatskoj, tako da mislim da je izbor prof. Krapca na neki način paradigma za buduće izbore. I konačno mislim da je i sam način kako smo mi na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav proveli na jedan civilizirani način saslušanje kandidata na neki način dovelo do situacije da ljudi koji će se ubuduće javljati za takve položaje moraju računati na to da moraju polagati i javno i institucionalno račune. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Pero Kovačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Evo poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Konačno ćemo znači danas uspjeti riješiti ovo pitanje imenovanja suca Ustavnoga suda. Normalno da i osobno kao i kolega Slaven podržavam izbor prof.dr. Davora Krapca. On je bio i moj profesor na fakultetu. Mislim da njegov dosadašnji rad na području pravne znanosti u Hrvatskoj znači i kaznenog procesnog prava i drugoga dijela jedno od jamstava da će gospodin Krapac stvarno uspješno moći obnašati tu dužnost. I dobra je još ova situacija da ipak danas ćemo imati samo na listiću gospodina prof. Davora Krapca zbog činjenice jer je gospodin Marko Babić odustao, ali ipak moram reći da me malo i zabrinjava ova činjenica da se na ponovni poziv javili su se samo tri kandidata. To me malo zabrinjava s obzirom na činjenicu da idemo sad na izbor novih, odnosno zamjena 8 sudaca, tako da bi možda morali malo i ohrabriti ljude koji imaju pravno iskustvo, koji imaju doprinose na pravnom području u Hrvatskoj, koji su stručnjaci u svome području da ih ponukamo da se jave, ali mislim da je to problem jedne druge naravi zašto se ljudi ne javljaju uvijek se govori o tzv. političkom dilu. Sjećamo se ranijih izbora sudaca Ustavnoga suda gdje je bilo javno kazano da u biti nije bila presudna stručnost, priznatost u određenom dijelu prava kod izbora za suca Ustavnoga suda, nego je presudan bio politički deal, dogovor, u to doba je bilo mislim između HDZ-a i SDP-a, a znamo kakva je isto situacija bila kad je i SDP. Molim? …/Upadica znamo kakva je situacija bila recimo 2001. isto kad je isto bio čisti politički deal i dogovor bez ulaska u ove dijelove. Moram pohvaliti ovdje i odbor, konkretno i kolegu Leticu koji je stvarno sa pitanjima koja su bila na odboru dogovorena i koja su kao takva postavljena kandidatima, tako da je odbor mogao dobiti jednu bolju sliku o svima onima koji su se prijavili. Mislim da moramo svi znači izvući jednu dobru pouku iz ovoga izbora jer se vidi da kasnimo sa izborom i ne bi bilo dobro da nam se nešto dogodi tako kod izbora ovih 8, jer automatski ostavljamo Ustavni sud bez sudaca, a ulazi li se u vrijeme znači parlamentarnih izbora, tako da bi upali faktički u jednu moguću i ustavnu krizu oko toga dijela i ovdje plediram da se danas znači opredijelimo da izaberemo prof. Krapca za suca Ustavnog suda i da kod izbora ovih 8 znači uputimo i ovdje danas u ovoj raspravi svima iskusnim pravnim stručnjacima koji imaju rezultate u svom području djelovanja da se prijave na ovaj pozivni natječaj odbora, da se kandidiraju za suce Ustavnoga suda, a da nam glavno mjerilo bude njihov rad, njihovi rezultati u područjima gdje su do sada, gdje rade i gdje su ih postizali, a ne politički dogovor i da ne bi išli u varijantu da se neki …/Govornik se ne razumije./… zbog toga što se ne zna šta će se s njima u političkim vodama događati. Evo toliko. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani potpredsjedniče, uvažena gospodo zastupnici. Evo odbor iznosi u ovom obrazloženju ovog prijedloga liste kandidata za izbor suca Ustavnog suda doslovce na strani, ne znam koja je to treća, četvrta, da prigodom izjašnjavanja o kandidatima istaknuto je da je prof.dr. Krapac, ugledni sveučilišni profesor s nizom objavljenih radova, veliki autoritet u području kojim se bavi, a sudjelovao je u izradi božićnog Ustava itd. Odbor je također naglasio da je kandidat dr. Marko Marko Babić dostigao zavidni doseg te je objavio niz znanstvenih radova vezanih uz pretvorbu i privatizaciju. Znači mi bi se trebali ili trebali smo se na neki način izjasniti, sada čujemo da je dr. Babić odustao za jednog od predloženih kandidata. Bez obzira na ustavne rokove, bez obzira na onaj kiks koji se dogodio prilikom izglasavanje pred ne znam mjesec ili mjesec i pol dana. Ovaj izbor koji je sad u ovom trenutku u tijeku pokazao je veliki napredak u odnosu na '99. godinu. Tada se kao što su rekli i neki moji prethodnici trgovalo sve u 16 uglavnom između HDZ-a, SDP-a i HSLS-a po onoj logici mi vama ovoga, ako vi nama onoga i tome slično. Sada prilikom biranja ovih kandidata za suce Ustavnog suda toga nije bilo, to možemo posvjedočiti i to je zasigurno ono što je dobro, što je pozitivno. S jedne strane dr. Krapac vidimo sudjelovao je i u izradi božićnog Ustava. S druge strane gospodin Marko Babić objavio je u ovom obrazloženju se kaže niz radova vezanih uz pretvorbu i privatizaciju. Možda bi bilo najbolje da obojica uđu u Ustavni sud pa i u kontekstu ove najnovije rasprave o reviziji pretvorbe koju ja 100% podržavam, samo ne znam kako će se npr. revidirati Todorićev "Agrokor"

Tih 21 tisuća radnika, toliko kooperanata, 50, 60 tisuća članova obitelji, nekoliko stotina milijona kuna za reklame itd. pa svi onda mislite kako će se to razriješiti, a trebalo bi samo jedno pitanje postaviti svim tim ljudima kako ste vi gospodo došli do prvih milijun dolara, a odgovor će biti uvijek je bilo sve u skladu sa zakonom i na kraju će sve proći kao što je prošao gospodin, kako se zove Rajić sa svojim "Dukatom". se ne čuje./… Lijepo je prošao da. Dobio je 200 i toliko milijona eura ili čega li već i odneso te novce u Švicarsku i još je poručio nam ako mu Vlada savjetuje u što da uloži da će on to i učiniti, međutim vidimo niti mu je Vlada nešto korisno savjetovala, niti je on odlučio novce u zemlju vratiti. No, pustimo sada to. Ovaj, taj neki predkandidacijskih kako bih rekao postupak sigurno je obilježio obilježio nastup gospodina zastupnika Letice i ovih njegovih koliko osam pitanja, koje je postavio gospodinu doktoru Babiću, da li smatrate da treba otvoriti arhivu prvog hrvatskog Predsjednika Franje Tuđmana Međunarodnom sudu u Hagu? Odgovor, da. Da li smatrate da je Ante Gotovina kriv? Odgovor, suzdržan. Da li ste za zakonsku zabranu pobačaja? Odgovor ne. Da li ste za homoseksualne brakove? Odgovor ne. Dobro. Tu se, u redu. Da li ste za van tjelesnu oplodnju žena samaca? Ne. Da li biste vratili imovinu …/Govornik se ne razumije./… voolks deutschera. Odgovor, u skladu sa zakonom. Itd, itd. Znači, moglo bi se govor preseliti i na ova područja. Međutim, neću. Ono što je bitno, još jedanput ću ponoviti, da politika ovom prilikom kao što je to znao biti raniji slučaj, poglavito '99. nije pritiskala da ne kažem, nije silovala zastupnike. Kada govorim o politici onda jasno mislim prije svega E, da li će sad to tako biti i u 9. mjesecu, kada treba izabrati još 9 sudaca vidjet ćemo. To će samo To će samo vrijeme sada pokazati. '99. godina ne smije se ponoviti. O nikome jasno ništa neću reći, ali neki ljudi zbog vjerodostojnosti te institucije u Ustavnom sudu nisu se smjeli naći. Ja želim vjerovati da ovaj izbor sa kandidatom gospodinom Krapcom, Babićem, na kraju Krapcom jer će se njegovo ime jedino naći na listići, potvrđuje dozrijevanje hrvatske demokracije. Danas je sigurno i Ustavni sud neusporedivo autonomnija, zrelija ili ne znam kako ću reći, vjerodostojnija institucija no što je to bio je to bio '94. kada je odlučivao o Statutu Županije istarske o stanovima u kojima su bili tzv. vojni stanari ili kada kada je predsjednik suda tresao se kada je pokojni Predsjednik Tuđman polagao i prepravljao prisegu ovdje na Trgu svetoga Marka. Konkretno, taj Ustavni sud, ja bih se usudio reći, svoju punoljetnost stekao je u onome trenutku kada su donijeli odluku o povratu duga umirovljenicima. To je sigurno jedna od najznačajnijih, najhrabrijih odluka te institucije koja se ovih dana de facto stavlja ad acta, i na tom tragu razumljivo treba riješiti i nove umirovljenike. Sve najbolje mislim o novim kandidatima. Pošto imamo jednog kandidata barem s naše strane ako bude ovdje, neće biti problem da mu damo glas, a osobno držim da bi vjerojatno i jedan i drugi trebali se naći u Ustavnom sudu, jedan danas, drugi u 9. mjesecu. No, za sada je jasno samo jedno mjesto. A, bojim se upravo onoga o čemu su i svi prethodnici govorili da tamo negdje u 9. mjesecu ako već nije počela, počinje velika trgovina koja može završiti još jednom blamažom ne samo hrvatske politike nego i hrvatskog Ustavnog suda. Upravo to bi trebalo vis a vis vjerodostojnosti ovoga Doma izbjeći. I povjerenja jasno u tu instituciju i pravosuđa u cjelini. Zahvaljujem. Riječ ima, replika uvaženi zastupnik Kovačević. u međuvremenu gospodin Marko Babić odustao, mi danas ćemo samo imati, znači nećemo ni tajno birati, nego ćemo javno jer je kandidat samo jedan. Ali također se slažem sa ovim dijelom što je kolega Kajin rekao i pozivam gospodina Babića, mislim da bi bilo dobro da se javni kad bude ponovo izbor za ovih osam sudaca, jer svakako da osoba koja ima saznanja vezano za pretvorbu i privatizaciju treba biti u Ustavnom sudu. Ali moram ovdje isto reći da ne znam što će to do Ustavnoga suda i doći, kad imamo situaciju da je od tisuću 556 slučajeva koja je državna revizija nadzirala, za tisuću 481 je utvrđena nezakonitost ovoga ili onoga oblika. Ali nažalost, Hrvatski fond za privatizaciju, Državno odvjetništvo nisu još ustali ni sa jednom vezano za oglašavanje ništavnim odnosno za poništavanjem tako nezakonite provedene provedbe i privatizacije. Jedini prijedlog u tome je dao moj klub, kako i na koji način znači sve eklatantne slučajeve ići u postupak oglašavanja ništavnima. U drugima slučajevima blažih oblika nezakonitosti ići u po sustavu ovjere vlasništva. I onda moram stvarno reći, osvrnuti se na ovaj dio intelektualnog džeparenja SDP-a koji sad naš prijedlog HSP-a prikazuje na tiskovinama od 9. mjeseca kao svoj prijedlog. A još taj svoj prijedlog nisu ni izradili. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Da, vidi se gospodin Kovačević što će se dogoditi. Ništa se neće dogoditi. Ma tko je danas uopće u ovom zemlji, recimo u stanju revidirati, mislim ja to uzimam samo kao paradigmu, ne mislim ništa loše. Todorićev "Agrokor" ili kako mu se već zove tvrtka koja u ovom trenutku zapošljava 20

u "Agrolaguni" iz Poreča. 303 u "PIK Vrbovac". 186 u "Ledu" itd. To je sa kooperantima 50 tisuća ljudi. Sa članovima obitelji 100 tisuća ljudi. Pa manje-više , gledali smo, čitali smo, slušali smo u posljednjih nekoliko godina, radnici su se naprosto naprosto borili u svojim tvrtkama koje su bile pred stečajem i krahom da dođu pod patronat Todorića. To su kompanije koje izdvajaju na stotine milijuna kuna za reklame, javnim glasilima koje mogu

Oduzimam vam riječ. Kolega Kajin! Izvolite sjest. Vaš govor nakon upozorenja nije vezan sa temom. Nadam se da onda i vi odustajete od povrede Poslovnika, jel'. Poštovani gospodine potpredsjedniče! Pa, mislim da nije dobro da u ovoj sabornici, bez obzira na predizbornu kampanju povreda Poslovnika sastoji se dakle najprije da kažem u tome, da se govori potpuno van teme. **Milinović, Darko Pa nije problem u tome šta vi to iznosite, nego je problem što vi na taj način dignitet ovog Sabora rušite. Vi sami, kroz ovakvu diskusiju. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Ja sam rekao da se radi o povredi Poslovnika. Upozorio i oduzeo riječ

člankom 214. Nitko gospodine Jarnjak ne ruši dignitet barem ne iz ovih klupa u kojima sjede zastupnici IDS-a. /Govornici govore uglas, ne razumije se./ … povredi Poslovnika članak 210. do 214. jer to nema veze sa ovom mjerom koju sam vam ja izrekao. Riječ ima uvaženi potpredsjednik Doma, gospodin Mato Arlović. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Prvo bih se htio osvrnuti na jednu konstataciju koja se više puta ponovila u dosadašnjem dijelu diskusije, to je da imamo jednog kandidata. Nije točno, mi nemamo jednog kandidata. Mi imamo jedan preostali prijedlog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, ali isto tako je ovom Saboru dostavljen i drugi kandidat koji ispunjava sve uvjete i na Saboru je da o tome odluči. Mi smo kao Odbor predložili dva kandidata kao naš prijedlog između kojih treba birati i uz njega dostavili i treći. To je kolega Labaš koji ispunjava sve formalno-pravne uvjete i u kojem Sabor također može provesti raspravu. Dakako na svakom od nas pojedinačno i naravno na osnovu i stajališta i naših klubova je da se opredjelimo za koga ćemo se glasati. Ja ću i sada ponoviti u ime Kluba zastupnika SDP-a i u svoje osobno ime ono što smo imali i kod prošlog glasanja kada je bio kandidat kolega Krapac. Klub zastupnika SDP-a i ja osobno se opredjeljujemo za glasanje za kolegu Krapca iz nekoliko razloga. Prvi su formalno pravni ako hoćete tako. Smatramo da je on osoba koja od kandidata koji su se javili, koji svi su ispunjavali uvjete najbolje ispunjava uvjete i u tom pogledu ga smatramo potrebnim predložiti iz razloga što se on svojim znanstvenim radom i stručnim radom dokazao u struci, a i svojim javnim djelovanjem u društvu. Ne smijemo zaboraviti da je kolega Krapac dugogodišnji profesor kaznenog prava, procesnog prava. Ne smijemo zaboraviti činjenicu da se radi o sveučilišnom profesoru koji je u niz slučajeva sudjelovao i na domaćim i međunarodnim tijelima u izradi pravnih propisa. Također je član bio više puta naših odbora saborskih i dao ogroman doprinos u zakonodavnoj djelatnosti Sabora. I treću stvar koju bi također trebali podsjetiti. Kolega Krapac kad je u pitanju radno iskustvo ima neuporedivo veće i stručno i znanstveno radno iskustvo nego što to imaju kolege koji su se javili i u tom pogledu svakako bi htjeli taj dio posebice naglasiti. Drugi dio koji bismo mi htjeli naglasiti jeste potreba i struktura Ustavnog suda. Činjenica je da u Ustavnom sudu po sadašnjem sazivu i sastavu Ustavnog suda jednostavno nedostaje sudac Ustavnog suda koji bi u užem pogledu pokrio područje kazneno-pravnih, kazneno-pravnog dijela našeg pravnog sustava. I u tom pogledu bi sasvim sigurno jedan ovakav vrhunski stručnjak, znanstvenik koji itekako je, raspolaže sa ogromnim teorijskim, praktičnim i stručnim znanjem dobro došao Ustavnom sudu i zbog toga da specijalističkim znanjima pokrije jedno područje, dodatno jedno područje u samom Ustavnom sudu. Treću stvar koju bismo htjeli naznačiti jeste činjenica da je ovo zapravo početak izmjena ili bolje rečeno izbora sudaca Ustavnog suda. Nakon ovoga valja podsjetiti da je u tijeku već sada raspisani javni poziv za natječaj za izbor sudaca, još 8 sudaca Ustavnog suda i mi u Klubu također podržavamo ideju da dođe što prije do obrade obrade svih potrebnih podataka. Obrade prijavljenih kandidata na natječaj da bi se zapravo moglo utvrditi prijedloge i da bi Sabor se mogao o tome izjasniti. Htjeli bi podsjetiti da je situacija vrlo interesantna. U 12. mjesecu čini mi se 7.12. tim kandidatima ističe rok na koji su izabrani za suca Ustavnog suda. I ako do tada ne budemo imali izabrane suce Ustavnog suda, poglavito ako ne budemo imali potrebnu većinu sudaca Ustavnog suda da mogu odlučivati, raspravljati o čitavom, ne samo što će doći u zastoj u radu suda Ustavnog suda nego će se dogoditi da u isto vrijeme imamo i izbornu proceduru, izbornu kampanju kako je najavljeno za državni Sabor. I u takvoj situaciji, državne izbore, postupanje Ustavnog suda u datom trenutku koji može i treba rješavati sa ustavno-pravnog aspekta zaštitu izbornog prava. Prema tome važno je da pokušamo već do ljetnog raspusta izabrati dakako pod uvjetom da ispunjavaju uvjete i kriterije koji traži Ustavni zakon o Ustavnom sudu, potrebni broj sudaca Ustavnog suda. Ako ne možemo sve barem jedan veći dio, a onda već na prvoj sjednici u 9. mjesecu da izaberemo i preostali dio sudaca Ustavnog suda zapravo da bismo to riješili i zbog rada Ustavnog suda i zbog političke i zbog pravne i ustavno-pravne potrebe ove zemlje. I zadnju stvar koju bih htio Zastupnici SDP-a su kod zadnjeg glasanja za kolegu Krapca bili u Saboru svi koji nisu imali drugih obveza koje su mogli i morali, nisu mogli odgoditi. I u tom segmentu valja podsjetiti da je prava šteta što se glasanje tada dogodilo dan prije nego što je uobičajeno petkom. Inače da je bilo petkom glasanje bilo bi puno više prisutno i zastupnika SDP-a nego što je to … /Govornik se ne osobito radi kolege Letice kojeg nema ovdje krivnju zato, zašto tada zadnji puta nije izabran kolega Krapac jeste činjenica da je došlo do pucanja pucanja klupske discipline i stege unutar vladajuće stranke koja se dogovorila da će podržati kolegu Krapca ali nije mogla to provesti unutar svog kluba. Jedan veliki dio zastupnika tog Kluba je glasao protiv i zbog toga se nije izabrao tada kolega Krapac što je naravno ustavno, poslovničko i svako drugo pravo kako pojedine stranke tako i zastupnika u ovom Saboru. I ne treba se zbog toga ništa posebice ljutiti. Obnovljen je postupak. Kolega Krapac ima mogućnost se javiti i pokazalo se da je u ovom drugom postupku ispunjava daleko, daleko najbolje uvjete. A po nama iz SDP-a kao i prošli puta u odnosu na kandidate druge koji su također ispunjavali, dobri kandidati, ali on je po nama tada bio najbolji kao i sada. I zbog toga mi to glasamo. Ja ne bih o ovome uopće govorio da nije na ovakav način kolega Letica pokušao optužiti Klub zastupnika SDP-a sa ciljem da ga zapravo diskreditira i optuži za krivnju ne samo zašto kolega Krapac nije prošli puta izabran nego zašto se je morao obnoviti taj postupak i da budemo sada u situaciji da to moramo ponovo birati. Kolega Letica isto je tako znao za ove stvari kao i ja vezano za to što se dogodilo u vladajućoj stranci. I mislim ako je već bio onda je to trebao tada raditi, osim ukoliko se već sada ne dodvorava vladajućoj stranci iz znanih razloga koji su motivirani na stupajućim

Hvala